**Mimica, Neven (SDP)** Prelazimo na posljednju današnju točku dnevnoga reda. - Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je ove odluke predložila na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana državna tajnica u Ministarstvu financija gospođa Ivana Maletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Vlada u skladu s odredbom članka 4. stavcima 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga predlaže razrješenje člana Uprave HANFA-e Saboru a Sabor je dakle tijelo koje imenuje i razrješava članove. Štamparska greška je u samom Prijedlogu odluke, radi se o gospodinu Ivici Letiniću. Utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 1. Dakle, član uprave nije pridonosio kvaliteti i unapređenju rada agencije, nego upravo suprotno. I zbog tih razloga se predlaže njegovo razrješenje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj Odbora za financije uzeti riječ? Poštovani zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora je na 42. sjednici održanoj 16. listopada 2009. godine sukladno odredbi članka 7. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga omogućio član Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga gospodinu Ivici Letiniću da se prije donošenja odluke o razrješenju očituje o navedenim razlozima za njegovo razrješenje. Gospodin Ivica Letinić izjasnio se pred članovima odbora o navedenim razlozima za privremeno razrješenje a isto je dostavio i u pisanom obliku. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je primio na znanje izjašnjavanje gospodina Ivice Letinića. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Rasprava po klubovima. Klub SDP-a poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Kada raspravljamo o ovoj temi i ovom razrješenju vrlo je bitno voditi računa o cjelokupnom radu agencije iako je agencija dobila potporu prije nekog vremena za svoj rad u proteklom razdoblju. Činjenica je da neki podaci, neke informacije koje su proteklih dana dospjele u javnost govore upravo suprotno, da HANFA u određenim situacijama nije odradila svoj posao za ono za što je bila nadležna. Ovo razrješenje odnosno ova cijela priča oko razrješenja gospodina

Činjenica da i prijedlog za razrješenje koji je došao na Vladu Republike Hrvatske nije raspravljen kao što je trebao biti raspravljen na upravi HANFA-e nego ga je obrazložio predsjednik uprave HANFA-e gospodin Samodol koji je svoj prijedlog što je državna tajnica ovdje rekla ne radi na unapređenju rada HANFA-e ugledu itd. obrazložio s time da gospodin Letinić ne dolazi povremeno na posao itd. Jednim dosta paušalnim prijedlogom i paušalnom rečenicom. Znači činjenica sama da se uprava HANFA-e nije sastala po ovom pitanju i nije podnijela prijedlog prijedlog Vladi, odnosno objasnila razloge zbog kojih bi trebalo smijeniti jednog od članova uprave već su dovoljni razlog da vidimo da nešto u HANFA-i nije u redu. Ali pustimo to na stranu. Imamo situaciju koja je puno ozbiljnija. Naravno, ozbiljna je i ova ako se ne radi sukladno zakonu i jako ozbiljna. Ali imamo situaciju koja proteklih dana je uzburkala hrvatsku javnost. Radi se o pokušaju preuzimanja Podravke od određenih struktura ljudi, grupacija, skupina kako bi god to nazvali. Koji su to treba utvrditi još policija i nadležne institucije. Ali činjenica je da su određeni ljudi u pritvoru i da će se to pitanje otvoriti. Ima jako puno veze jer se vidi da HANFA ne radi posao koji bi trebala raditi. Radi se o situaciji da HANFA nije reagirala na to da je netko preko firme kupio 10,64% dionica, da nije ocijenila potrebnim da se napravi nadzor u FIMA-i, da se vidi za koga, zašto i na koji način su kupljene dionice. Govori u prilog tome činjenica se u HANFA-i o tako važnim stvarima ne raspravlja, da uprava koja je jedina nadležna da donese odluku o nadzoru nad određenim subjektom i određenim dionicama i određenim transakcijama na tržištu nije se sastala da raspravlja o jednoj tako važnoj stvari. I tu govorim u prilogu tome da se u HANFA-i očito uprave ne sazivaju redovito i ne sazivaju na način i za stvari za koje bi trebale biti sazvane, da predsjednik Uprave HANFA-e ponekad istupa i zauzima stajališta u ime HANFA-e za koja ne bi imao pravo. Naime, gospodin Horvat jedan od onih koji je uhićen u akciji državnog odvjetništva je govorio da je sve transakcije vezane uz Podravku obavještavao i govorio i komunicirao sa HANFA-om. Sa kime kada nije bilo uprave HANFA-e da raspravi o tom slučaju, očito samo sa gospodinom Samodolom. se tu imalo šta za raditi govori i slučaj kako je HANFA reagirala kada se privatizirala Pliva, kako je HANFA reagirala i tražila od određenih ponuđača da ponesu ponude za sve dioničare Plive, a kada je gospodin Horvat govorio o tome da se želi zaštititi od određenih neprijateljskih preuzimanja Podravke i da se želi steći udio od 25% plus jedne dionice o tome gospodin Samodol nije smatrao potrebno govoriti niti na Upravi HANFA-e, a kamoli poslati nadzor u FIMA-u da se vidi o čemu se tu u stvari radi. Ima još nekoliko slučajeva koje je HANFA propustila reagirati. Reći ću o slučaju neuspjelog dokapitalizacije Jadranske banke ili u slučaju prodaja velikog broja dionica INGA-e od strane određenog broja dioničara koji su bili u poziciji da imaju određene informacije o poslovanju INGRA-e iznutra. Sve ovo govorim zbog toga da skrenem pažnju na to da stvari u HANFA-i ne funkcioniraju kako bi trebale funkcionirati, ne štite se ljudi koji sudjeluju na tržištu kapitala i da ovako jedno ja bih rekao dosta jednostavno obrazloženje zbog čega treba promijeniti člana uprave govoriti u biti više o tome kako HANFA funkcionira. I zbog svega ovog što sam rekao sada, zbog toga što HANFA je mogla a nije, nije se umiješala u slučaj Podravke koji će očito biti veliki slučaj u hrvatskom hrvatskom gospodarstvu kojim će se baviti policija i pravosuđe. Klub zastupnika SDP-a će razmisliti da li i u kratkom roku donijeti odluku da li da predloži Hrvatskom saboru promjenu uprave HANFA-e sa gospodinom Antom Samodolom na čelu. Neven (SDP)** Hvala gospodine zatupniče. Sljedeći je klub HNS-a, poštovani zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Sama ova točka o kojoj raspravljamo danas na dnevnom redu i obrazloženje koje je razlog zašto i zbog čega se smjenjuje član uprave gospodin Letinić, očitovanje gospodina Letinića koje smo imali prilike dobiti svi po klubovima i na Odboru za financije sve to zajedno da ne spominjem sad i Podravku i Jadransku banku, INGRA-u sve one stvari koje nisu dobre, a vezane su uz onu osnovnu i temeljnu funkciju HANFA-e govore jednostavno o ljudima koji vode tu instituciju i odnos tih ljudi prema instituciji. I smatram i mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je tu ključni i glavni problem i da je to nešto o čemu treba razgovarati, o čemu trebamo raspraviti. Jer govoriti i tražiti smjenu člana uprave zbog nesavjesnog rada, a koji stvara veće smetnje u funkcioniranju agencije da li je to odgovorno. Prije svega, da li je to i odgovorno prema Hrvatskom saboru koji donosi odluke. Da li temeljem te rečenice mi možemo donijeti svoj sud? Da li temeljem te rečenice mi možemo ili da li nam je ta rečenica dovoljna da prilikom glasovanja se odlučimo ili za ili protiv ili suzdržano? Prema informacijama s kojima raspolažem i koje smo dobili u klubu Hrvatske narodne da li uopće ova čitava uprava na čelu sa predsjednikom Samodolom, predsjednikom upravo gospodinom Samodolom može ovu vrlo važnu instituciju, kao regulatora financijskog tržišta, da li može voditi ne samo stručne strane, nego i moralne odgovornosti i ovo moralne odgovornosti posebno podcrtavam. U očitovanju gospodina Letinića, kojeg smo i ponavljam imali prilike pročitati, postoji čitav niz stvari da li su one argumentirane, da li one stoje ili ne stoje. To mi ne znamo. Jer Vlada je uputila u Sabor zahtjev predsjednika uprave HANFA-e, a govori da je potreba ovaj smijeniti, jer svojim nesavjesnim radom stvara sve veće smetnje u funkcioniranju agencije. I tu se postavlja jedno od vrlo važnih pitanja. Naime jedan od razloga, a to smo imali priliku pročitati u tisku, izjava predsjednika uprave HANFA-e gospodin Letinić narušio ugled HANFA-e zato jer spava s nogama na stolu. Izjava predsjednika uprave HANFA-e, spava na radnom mjestu s nogama na stolu. Izjava predsjednika uprave HANFA-e. I vi ste to pročitali. I slijedom toga ja sad pitam, onaj tko spava s nogama na stolu dobiva otkaz, moje pitanje a što je s onim koji stalno spava. A slučaj "Podravke" i slučaj cijelog niza, cijelog niza štete koja je napravljena nečinjenjem ovog regulatora govori da spava. Prema tome mislim da je ova točka i ovaj problem u HANFA-i, u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga razlog da se o toj agenciji progovori daleko snažnije, daleko jasnije. Neću se vraćati opet na "Podravku", neću se vraćati na svu onu štetu koja je napravljena čitavoj zajednici nečinjenjem ponavljam. Ovo je problem Vlade definitivno, i očekujemo da Vlada taj problem razriješi, ne samo člana uprave, nego riješi pitanje čitave agencije, jer stvarno smiješno je da netko tko spava s nogama na stolu dobiva otkaz, onaj koji stalno spava ne dobiva. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke bit ćemo suzdržani na ovoj točci. **Mimica, I slijedeći posljednji prijavljeni klub je klub HDZ-a, poštovani zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, cijenjeni kolegice i kolege. Evo dobili smo novu informaciju, nisam znao da ovaj član uprave gospodin Letinić koji je predložen za razrješenje člana uprave da spava s nogama na stolu za vrijeme radnog vremena. Kako sam vas razumio ispada da je to stvarno točno, jer vi to tvrdite. Onda doista i ne zaslužuje tamo biti. A je li spava HANFA ili ne, najbolje govori o tome izvješće koje podnosi redovito Saboru i koliko me sjećanje služi jednoglasno je uvijek izvješće ovdje prihvaćeno u ovom Saboru. Je li HANFA spava ili ne najbolje pokazuje podatak da su od 2006. do danas podnijeli 357 prekršajnih prijava i 31 kaznenu prijavu. To je podatak služben i točan. To ne može biti posljedica nikako spavanja, nego prije može samo biti učinkovitog djelovanja. O rezultatima tih prijava imali smo slušati prilike u javnosti, ne možemo biti zadovoljni nikako. Spominjali su se ovdje i uloga HANFA-e u "Plivi", a koliko ja znam HANFA je podnijela kaznenu prijavu za raspolaganje povlaštenih informacijama kojom je, su se dionice kupovale po cijeni od 365 kuna do, do, 460 do 517 a već se znalo za ponudu od 570 kuna po dionici, čime su dioničari izgubili 46 milijuna kuna. Danas ti dioničari naplaćuju i dobivaju presude na Trgovačkom sudu, ali kazneno nitko nije odgovarao. To nije za to odgovorna HANFA. HANFA srećom djeluje učinkovito i da bi još učinkovitije djelovala treba ovu odluku izglasati. I sve rasprave i na …/Govornik se ne razumije./… više se koristilo priliku napasti predsjednika HANFA-e, nego govoriti o eventualnim nepostojanju razloga razrješenja. Kad se govori o tomu da je to protuzakonita odluka kao što se izjasnio i gospodin Letinić i na Odboru za financije i državni proračun, a i u pisanom obliku da odluka nije o tome donijela, uprava uprava agencije nije donijela nikakvu odluku o tomu, a uprava donosi odluke iz svog djelokruga i nadležnosti, a članak 15. Zakona o HANFA-i točno definira koje su nadležnosti i koji je djelokrug rada. Pa nabraja, donosi propise, obavlja nadzor za poslovanjem hrvatskih društava, institucionalnih ulagatelja, Središnjeg registra osiguranika, nalaže mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, izdaje i oduzima dozvole za rad itd. Vladi je predložio predsjednik uprave HANFA-e, a temeljem članka 4. stavak 3. predsjednik uprave zastupa agenciju i rukovodi njenim radom, a agencija izvješćuje Vladu. Čuli smo i mnoge objede u izjašnjenju na račun predsjednika uprave HANFA-e da je neovlaštena osoba podnijela, …/Govornik se ne razumije./… točno, jer smo kazali da predsjednik uprave upravo i zastupa HANFA-u. da je narušen već dugogodišnjim radom narušen ugled HANFA-e, pa samo bih naglasio da je HANFA prošla test Europske komisije koja je u zadnjem svom izvješću pohvalila jačanje administrativnog kapaciteta i isto tako pohvalila supervizorske aktivnosti posebice u njenom doprinosu smanjenja učinaka financijske krize na domaćem financijskom tržištu. Istodobno HANFA je članica Međunarodne organizacije regulatora tržišta. Proces screeninga je trajao 10 mjeseci a verifikacijski odbor se sastojao od predstavnika SAD-a, Japana, Poljske i Španjolske i time je dokazano i potvrđeno da je HANFA ispunila najviše kriterije supervizije i nadzora koje se očekuje od nje kod svjetskih regulatora. Što se tiče iznešene su i objede o otkazivanju sjednica da predsjednik Uprave HANFA-e otkazuje sjednice. U 42 tjedna ove godine održane su 44 sjednice HANFA-e, to se može provjeriti na web stranici HANFA-e, postoje zapisnici sa sjednica. Saziva ih i vodi predsjednik Uprave HANFA-e. Isto tako je gospodin Letinić optužio da samovoljno upravlja financijama HANFA-e predsjednik uprave, a temeljem Zakona predstojnika HANFA-e po položaju odgovara za upravljanje financijama. Isto tako financijsko izvješće se dostavlja Hrvatskom saboru. Iznijeta je i optužba da se zataškavaju predmeti pa onaj podatak s početka rasprave o 357 prekršajnih i 31 kaznena prijava ne bi mogla potvrditi nekakvo zataškavanje. Ovdje smo čuli i da HANFA ništa nije napravila u slučaju "Podravke". Činjenica je da, prema mojim saznanjima, da je HANFA krajem 2007. napravila na zahtjev DORH-a i dostavila izvješće nadzora. Da je utvrđeno tada da se kreditima FIMA da je kupila od "Francka" i "Privredne Banke Zagreb" dionice "Podravke", ali u tom trenutku nitko pa ni HANFA nije mogao niti je znao da postoji plan stjecanja se ne razumije./… i sadržaj opcijskih ugovora sa FIMA grupom. Isto tako koliko se može iz javnosti iščitati HANFA i sada trenutno surađuje sa mađarskim i engleskim regulatorima po tom pitanju, surađuje sa DORH-om, sadašnji nalaz u nadzor i poslovanje vrše u "SMS-u" "FIMI grupi" i "Podravci" MUP i Financijska inspekcija. ne može se nikako jedan optužujući sada i navodeći tobože kako krivnju i nedostatke predsjednika Uprave HANFA-e zanemariti činjenica da netko opstruira rad Uprave HANFA-e, a svojim nedolaskom, svojim odnosom i kako kaže kolega čak eto i spavanjem na poslu doista se opstruira. mene osobno, a sumnjam da ikoga može impresionirati strategija naknadne pameti pa ako nešto ima onda je trebalo davno prije kazati, a ne nakon što dođe Prijedlog odluke za razrješenje. Stoga klub HDZ-a podržava odluku Vlade i glasovati će za prijedlog odluke Vlade. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Ovom raspravom i zaključujem ukupnu raspravu o Prijedlogu odluke o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novoga člana Uprave HANFA-e. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. Došli smo do kraja današnjeg dnevnoga reda. Sutra ujutro u 9,30 nastavljamo najprije s Prijedlogom odluke o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novoga člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, zatim konačni prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i onda dalje Hvala vam lijepa i do sutra.